Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave što je sukladno čl. 197. Poslovnika.

Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave što je sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. S nama je ministar zdravstva, g. Vili Beroš pa pozivam da ga da dodatno obrazloženje. Izvolite g. Beroš.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani zastupnice, poštovani zastupnici. Dozvolite mi ukratko predstaviti Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Ovom izmjenom zakona dolazi do izmjena u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, a na teret državnog proračuna temeljem prihodovnog cenzusa. Sukladno izmjenama odredbi čl. 14.b Zakona, sredstva za premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi HZZO osiguravaju se u državnom proračunu RH za osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini iskazan po članu obitelji mjesečno nije veći od 1563,23 kn umjesto dosadašnjih 1516,32 kn, a za osiguranike samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2000 kn umjesto dosadašnjih 1930,39 kn. Sada je propisano da taj iznos ne prelazi 45,59% proračunske osnovice odnosno za osiguranika samca kojem prihodovni cenzus nije veći od 58,31% proračunske osnovice. S obzirom na to da je iznos prihodovnog cenzusa nije mijenjan od 2008. g. te je isključivo bio vezan uz proračunsku osnovicu kako bi se zaštitile najosjetljivije skupine osiguranika, ovim se zakonskim prijedlogom uređuje da osigurane osobe ostvaruju pravo pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstva državnog proračuna na način da se svake godine vrši indeksacija odnosno da se prihodovni cenzus usklađuje sa promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće bez izmjene propisa. Tako npr. da u slučaju da osiguranicima rastu prihodi mirovina recimo za 50,00 kn mjesečno više neće gubiti pravo na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja jer će se vršiti godišnja indeksacija odnosno usklađenje. Odluku o usklađivanju prihodovnog cenzusa prema predloženim izmjenama i dopunama važećeg zakona donosi Upravno vijeće HZZO-a na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku najkasnije do 30. studenog tekuće godine za slijedeću godinu. Za provođenje predloženog zakona potrebno je osigurati dodatnih oko 160 milijuna kuna iz sredstava Državnog proračuna RH, a za oko dodatnih 200 000 osiguranika koji će ostvarivati pravo na dopunsko zdravstvo osiguranje na teret sredstva državnog proračuna osnovom prihodovnog cenzusa. Procijeni, procijenjeni iznos sredstava osigurava se u državnom proračunu za svaku godinu počevši od 2020.g. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku jesu ti da se u cilju što bržeg određivanja primjerenijeg prihodovnog cenzusa kao mjerila za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog proračuna osiguraju sredstva za određene kategorije osiguranih osoba. Evo, zaključno mogu reći poštovane zastupnice i poštovani zastupnici da vas pozivam da prihvatit ovaj zakonski prijedlog i usvojite ga nakon rasprave jer je njegovo donošenje u interesu svih nas, a poglavito najosjetljivijih skupina građana. Hvala vam na pozornosti. Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo 6 replika, prvi je kolega Žagar, nakon njega kolega Zekanović, izvolite kolega Žagar. **Žagar, Tomislav vas smo percipirali kao osobu koja je izuzetno stručna i to je, čitava javnost se slaže oko toga da je vaša uloga u stožera takva. Međutim, sad vas pozivam, mi ćemo vam danas dati argumente, vjerujte, argumente koji će pokazati da ovih 200 000 osiguranika nije točan broj, ne znam otkud je on izašao jer ga ministar Aladrović, ko vam je taj broj dao, kako ste do njega došli? To nije točan broj. Ako želite slušati argumente, a molim vas da slušate, onda ćete vidjeti da je taj broj daleko manji. To ću danas …/Govornik se ne razumije/…matematički vam pokazati. I ako ste čovjek koji poštuje znanost, koji poštuje egzaktno, egzaktne pokazatelje, to ćete usvojiti. I druga stvar, ti cenzusi su premali, premalo su dignuti, vjerujte mi ne zahvaćaju po i prema normalnoj raspodjeli, Gaussovoj raspodjeli, visina mirovina, oni ne zahvaćaju najbitnije područje tih, tih, tih osiguranika i zato vas molim prihvatite naše argumente i stvari će biti puno bolje. Hvala. **Hajdaš Poštovani g. zastupniče, zahvaljujem na vašoj primjedbi. Pa reći ću vam da je nakon detaljne analize u sklopu koje se razgovaralo u Ministarstvu financija, Ministarstvu rada, bilo je uključeno i Nacionalno vijeće za umirovljenike, došlo se do, do aproksimacije ovog broja. Nadalje, probao se naći jedan optimum između zaštite potrebitih i mogućnosti u državnom proračunu, stoga je ova promjena na ovaj način iskazana. Dakle, to je rezultat određenog promišljanja koji predstavlja optimum u ovom trenutku. Naravno da bi bilo bolje da je on veći, ali onda bi preopteretili državni proračun što u ovo trenutku, pogotovo u ovom trenutku nije moguće, tako da smo eto našli nekakvu otprilike optimalnu sredinu. Zahvaljujem se inače na (SDP)** Hvala. Slijedeći je kolega Zekanović, nakon njega kolega Bulj, izvolite kolega Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani ministre, drago mi je da ste ovdje. Ja ću postavit jedno pitanje koje je vezano uz jednu aktualnu temu, a to je ova zdravstvena kriza, nije direktno uz ovaj prijedlog zakona za koji smatram da je dobar. Prošli put sam vas pitao, pa ste mi odgovorili onako iz topa …/Govornik se ne razumije/…Evo, sad vas pitam ponovo, imate priliku to objasniti. Umiru ljudi od koronavirusa ili sa koronavirusom, objasnite nam, možete i kasnije, pitat ću vas to još koji put. u Italiji je prije neki dan zastupnik u talijanskom parlamentu Vittorio Sgarbi tvrdio da dosta nakon, na jedan čvrst način argumentirano, da u Italiji od 25 000 ljudi koji su umrli od, od koronavirusa da je 96,3% kaže, umrlo sa koronavirusom. Evo, malo nam objasnite hrvatske podatke „sa“ i „od“ i što to znači? Hvala lijepo. **Hajdaš

to je neposredni povod pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja. Oni od toga i umru jer da nisu zadobili tu infekciju ne bi umrli usprkos njihovim kroničnim bolestima koji jesu doprinjeli konačnom egzidusu i za te osobe kažu, kažemo da su umrle „sa“ koronavirusom. S druge strane, one osobe koje su boljeg zdravstvenog stanja, koje su mlađi, koje se inficiraju i umru od toga, kažemo za njih egzaktno da su umrle „od“ koronavirusa. „od“ koronavirusa. Međutim, i za ove prve koji smo rekli da umiru „sa“ da dakle nije bilo koronavirusa oni bi i dalje živjeli sa svojim kroničnim bolestima i umrli bi naravno u jednom trenutku. Dakle, dodatno je taj koronavirus bio triger i uzrok njihove smrti, to je već rečeno i evo nije problem i dodatno vam objasnit. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Slijedeći je kolega Miro Bulj, nakon njega kolegica Mrak-Taritaš, izvolite kolega Bulj. **Bulj, Predstavniče Vlade, uvaženi ministre, ovaj prijedlog zakona di ste rekli da optimalizirate na najbolji mogući način da ne oštetite proračun, sredstva za police, mislim da bi se o tome još dalo razgovarati. Ali u kontekstu također ove priče bi vam postavio pitanje, ova korona kriza nas sve zanima, vi ste tu. Vi ste dali izjavu da u staračkom domu, domu za starije i nemoćne nitko nije kriv, do sada imamo 14 mrtvih osoba osoba samo u staračkom domu, to je ogroman broj na smrtnosti u RH. Pa da li je to moguće? Da Škaričić kaže, koji je ravnatelj, da 10 dana su štićenici imali temperaturu,

Ja sam rekao, mi smo se borili na početku ove krize da virus ne uđe u zdravstveni sustav iako je to bila unaprijed izgubljena bitka. Međutim, dobro smo se nosili jer sve one incidente smo brzo rješavali upravo djelovanjem epidemiološke službe. Ista je bila situacija i u sustavima domova za starije. Borili smo se dok virus nije ušao. Apsolutno je nemoguće spriječiti ulazak virusa. Možemo pobrojati sve one mjere koje su učinjene do tog datuma i do vremena ulaska virusa, a to je zabrana izlazaka korisnika, zabrana posjeta njihovih obitelji, zabrana dostavljanja hrane i potrepština mimo toga, dezinfekcija samih prostora, organiziranje djelatnika u različite smjene, dakle napravljeno je niz elemenata uključujući i

Hvala lijepo. Poštovani ministre, dakle mi smo tu imali određene zakone koji su isključivo bili vezani uz situaciju koronavirusa, ovo nije takav tip zakona. Ovo je jedan zakon koji je predizborni zakon kojim pokušavaju se neke druge stvari regulirati i napraviti. U obrazloženju, dakle u onom materijalu koji je obrazloženje, govori se o 200 tisuća ljudi i govori se o 160 milijuna. E, u tom kontekstu taj je izračun onako kad malo uđete, napravljen dosta neobično, odnosno evidentno ne baratate baš pravim podacima. Ali, to želim usporediti s jednim drugim zakonom koji je bio prošli tjedan u raspravi, koji smo mi predložili da ljudi koji su u samoizolaciji budu za to vrijeme, imaju punu naknadu, a ne onu naknadu za 2 tjedna od 2100 kuna i Vlada je to odbila s jednim jedinim obrazloženjem,

Zahvaljujem gđo. zastupnice. Pa dakle, što reći osim ponoviti ono da nakon opsežnih analiza navedenih institucija se došlo do okvirnog broja. Naravno, on nije egzaktan i znati ćemo ga tek kad počne korištenje ove mjere. Međutim, izvjesno je da će ove dopune i izmjene zakona polučiti određene financijske financijske rezultate odnosno opterećenje na državni proračun, međutim, zbog zaštite najosjetljivijih spremni smo to učiniti i u ovom trenutku to radimo. Hvala vam. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama. Sljedeći je kolega Hrelja. Izvolite. Poštovani g. ministre, ja vas samo molim da mi kažete jednu informaciju. Da li vam je poznato da u proceduri u HS-u je isto tako, prijedlog zakona br. 643 na istu temu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i koji je vaš stav po tom zakonu? Naime, vi ste ispred Vlade, vi ste ispred Vlade supotpisnik još tada kao pomoćnik ministra zdravlja u mišljenju Vlade. A u mišljenju stoji da od listopada prošle godine, da za realizaciju tog zakona, koji je govorio o istoj problematici, nisu rezervirana sredstva u državnom proračunu, niti u projekcijama za 2020. niti u projekcijama za 2021. Koliko se ja sjećam proračuna, ni za ovo nisu rezervirana sredstva u državnom proračunu ni za '20. Hvala vam. Izvolite odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam lijepo. Kao što sam rekao u analizi i navedene problematike, sudjelovalo je Ministarstvo financija i oni su upoznati sa istim i obvezali su se u projekcijama proračuna za 2020. osigurati navedena

se ispravlja određena nepravda nad onim ljudima kojima je primjerice, rasla mirovina 50, 60 kuna, da su ostali bez dopunskog zdravstvenog osiguranja i to je trebalo i davno prije učiniti. To je jedno. A drugo, smatramo da cenzusi koje ste izračunali i prihodi po građanima, po pojedincu bi trebali biti veći, ne bi smjeli biti ispod praga siromaštva, koji je po Eurostatu 2300 i nešto kuna dana i da li to se razmatralo i može li se to napraviti, mislim da bi to bilo korektno. I u zadnjoj našoj raspravi smo vam predložili da sve što se tiče zaštitne opreme i maski proizvedete u Hrvatskoj jer se može, ima poduzetnika, rekli ste da se organizira sastanak sa Ministarstvom gospodarstva i zainteresiranim poduzetnicima, što se od toga dogodilo, a vidimo u medijima da se nabavljaju zaštitna oprema od nekih tvrtki koje su osnovane prije 1 dan, nemaju nijednog zaposlenog, po cijenama koje su daleko veće od tržišnih. **Hajdaš Dončić, Siniša Poštovani g. zastupniče. Dakle, analiziralo se nekoliko različitih mogućnosti. Kao što smo rekli, ovaj je optimalan, dakle sve ono što bi išlo iznad ovog limita koji je određeni cenzus, opteretilo bi znatnije proračun RH što u ovom trenutku nije prihvatljivo. Nastojali smo tu naći jedan optimalni model koji bi, rekao sam, zadovoljio tu ravnotežu između zaštite građana koja se, slažem, mogla se dogoditi ranije, ali nije i opterećenja Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. I posljednja replika na vaše izlaganje, kolega Čuraj. Izvolite kolega Čuraj. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, mi prije svega ovim prijedlogom koji ste iznijeli podižemo socijalni standard, pogotovo što se tiče zdravstvene skrbi, jasno i glasno, znači, smanjujemo troškove građanima koji nešto što su dosad plaćali njih, e sad 150, 170 ili do 200 tisuća, nadam se da ih je što manji broj što bi značilo da imaju bolje cenzuse dohodovne, ali istina je takva kakva je pogotovo sada u ovim svim krizama, ljudima se smanjuju plaće, čak ostaju bez primanja i to će koštati nešto što će se osigurati u proračunu. općenito jedna tema koju bi volio da se počne ozbiljno razgovarati, a to je održivost zdravstvenog sustava koji nam je i ovako i onako bio upitan, a sada je sasvim nešto drugo. drugo. Tu moramo vidjeti u situaciji kada se doprinosi ne uplaćuju, država namiruje to zavodu i kako ćemo mi sada kada ovaj pojačani pritisak bude kako ćemo to sve uspjeti napraviti. Mislim da je jedno vrijeme sada za reformu ako nije nikada bilo. Zahvaljujem.

Dakle, krećemo sa raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 934. Prvo u ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Ćelić. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre. Postojećim Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju uređuju se vrste, uvjeti i način provođenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Vrste dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja jesu dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje. Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje ugovaraju se kao dugoročna osiguranja, najmanje u trajanju od godine dana i ona su prema Zakonu o osiguranju ne životna osiguranja. DZO kao vrstom DZO-a osiguranim osobama osigurava osiguranim osobama osigurava se pokriće troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Sukladno čl. 14.b važećeg Zakona o DZO osigurane osobe ostvaruju u pravno na plaćanje premije DZO-a iz sredstava iz sredstava državnog proračuna ako im ukupni prihod u prethodnoj kalendarskoj godini iskazan po članu obitelji mjesečno nije veći od 45,59% prihodovnog cenzusa odnosno ako osiguraniku samcu mjesečni prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 58,31% proračunske osnovice. U apsolutnim brojkama to je iznosilo 1.516 kuna za člana zajedničkog domaćinstva, a 1.939 kuna za samca. Kolegica Mrak TAritaš se ovdje osvrnula na nedavni prijedlog GLAS-a o Zakonu o DZO-u i rekla je ovo još jedan od predizbornih zakona. Ja se s time ne bih složio. Dakle, u prosincu je Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske predložili i uputili svojevrstan apel da dođe do ovih i tada je premijer Plenković rekao da zahvaljujući mirovinskoj reformi mirovine rastu pa dio sugrađana ide iznad praga koji je bitan da im DZO bude bude besplatno i tada je najavio da će se prag povisiti i da će se naći trajni mehanizam koji bi pratio i usklađivao ovakve okolnosti, da ne bi dolazilo do apsurdnih situacija da mirovina poraste pa se mora platiti dopunsko i da se onda na kraju ima manje sredstava. Ovdje bih isto tako spomenuo da osim ovih osoba koje su danas u prvome planu sukladno čl. 14.b ovog zakona tu spadaju i osigurane osobe za darivatelje ljudskog tijela u svrhu liječenja, isto tako dobrovoljni darivatelji krvi ukoliko je više od 35 davanja kod muškaraca odnosno više od 25 davanja što na neki način potiče transplantacijsku medicinu i tim stavkama je mjesto u ovome Zakonu o DZO-u, a ne o obveznom zdravstvenom osiguranju gdje bi to onda išlo iz naknada naknada za bolovanja od strane HZZO-a. Umirovljenici osobito oni s niskim socioekonomskim statusom su jedna od vulnerabilnih skupina stanovništva iz niza razloga i kada jednom izgube pravo na besplatno DZO oni ne mogu priuštit plaćati policu, to povećava vjerojatnost da će oni rjeđe odlazit liječniku i to povećava pojavnost od komplikacija kroničnih zdravstvenih stanja i naravno pitanje novootkrivenih malignih bolesti. Tu možemo uzeti u obzir i činjenicu da prema izvješću Europske komisije Hrvatska na 8.mjestu u EU po najvećoj stopi smrtnosti koju je moguće izbjeći pravodobnim medicinskim intervencijama. Iz tog razloga je potrebno voditi računa o umirovljenicima sa niskim mirovinama da bude što veća pokrivenost DZO jer se tako mogu prevenirat troškovi liječenja pravodobnim dijagnosticiranjem i adekvatnim liječenjem najranjivijeg dijela starije populacije. S obzirom na to da prema podacima Matice umirovljenika i sindikata umirovljenika Hrvatske iznos prihodovnog cenzusa nije mijenjan od 2004. godine, ovim se izmjenama zakona uređuje da osigurane osobe ostvaruju pravo na plaćanje premije DZO-a iz sredstava državnog proračuna na način da se svake godine vrši indeksacija odnosno da se prihodovni cenzus usklađuje s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće. Kako je taj stari prihodovni cenzus na snazi bio godinama, sve je manje ljudi koji su imali besplatno zdravstveno osiguranje, tako je 2018.godine prema podacima sa mrežne stranice mirovina.hr 743.387 građana bilo oslobođeno od DZO-a, a lani je taj broj smanjen za gotovo 80.000 te je iz proračuna plaćano 666.777 polica. Što se tiče umirovljenika, procjenjuje se da je samo od 2012.godine oko 250 000 njih ostalo bez prava na besplatno dopunsko osiguranje i to najčešće kroz usklađivanja mirovina. I kao što je ministar zdravstva spomenuo za bilo kakve dodatne mjere potrebni su dodatni novci, za provođenje predloženih zakonskih izmjena potrebno je osigurati dodatnih 160 milijuna kuna iz sredstava državnog proračuna. Bilo je govora tijekom rasprave o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i o još nekim potencijalnim korisnicima prava koja dolaze iz Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, ali to u ovome trenutku nije moguće. Klub zastupnika HDZ-a podržava Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Hvala vam. Prije slijedeće rasprave imamo prijavljenu jednu stanku. Izvolite kolega Mirando Mrsić ispred Kluba Demokrata i HSS-a. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Hvala lijepo g. predsjedniče. Tražimo stanku u ime Kluba HSS-a i Demokrata da upozorimo na jedan nonsens oko ovog zakona. Naime, ovaj zakon je proizašao iz dogovora vladajućih sa nevladinim udrugama odnosno sa dogovora HDZ-a sa umirovljeničkim vijećem, a da u isto vrijeme u proceduri ovog sabora postoji zakon kolega iz HSU-a koji smo svi mi podržali, u kojem vrlo jasno se ova materija rješava i ovo je nešto što ne bi trebalo biti u HS da se dogovori sa nevladinim udrugama pretpostavljaju u jednoj parlamentarnoj proceduri, uhodanoj proceduri i ono što je Vlada isto tako napravila da je ovo vrlo jasan znak da se ide u izbore u 7. mjesecu jer ovo je čisti piar trik. Umirovljenici će dobiti malo i nimalo, a što se tiče HDZ-a vjerujem da umirovljenici neće nasjesti na taj trik koji HDZ sada radi. Upozoravamo na vrlo negativnu parlamentarnu stvar stvar koja ovdje se desila u ovih proteklih 6 mjeseci. U proceduri postoji zakoni koji je identičan, koji je Vlada odbila na svojoj sjednici svojim mišljenjem sa konstatacijom da nema dovoljno novaca da se pokrije trošak tog prijedloga zakona, a sada najedanput dolazi Vlada sa prijedlogom koji je usuglasila sa nevladinim udrugama, a ne sa parlamentarnim strankama i ako ništa drugo bilo je dobro da se na ovoj današnjoj sjednici dođu, dođu obadva zakona, pa da raspravljamo o tome. Vlada očito želi kupiti umirovljenike sa 40 ili 60,00 kn i vrlo jeftino želi dobiti njihove glasove, ali to vam neće proći jer korona profiteri nema smisla da to radite. Vidi se po ovome da idete tim putem da postanete pravi korona profiteri. Hvala lijepo. Hvala. Dakle, dajem stanku do 14 sati i 50 minuta. Hvala. STANKA

Izvolite, nastavljamo. Slijedeći je kolega Miro Bulj, Klub zastupnika MOST- nezavisnih lista. Izvolite. Hvala lijepo. Predstavniče Vlade, kolegice i kolege, poštovani građani, evo ovdje je izmjena i dopune o zdravstvenom osiguranju. Ministar je u svom obrazlaganju ovdje iznio podatke da se podiže cenzus za zajedničko kućanstvo sa 1.516 na 1.563 i za pojedince na 1.939 na 2.000 kuna to je znači 47 za kućanstva, 67 kuna za pojedince. Da li je to najoptimalnije ili ne da li je to ta linija siromaštva, da li bi tribalo razmišljati, da li bi tribalo ovdje napraviti puno bolju ovaj izložiti to točne brojke? Kolege su prije mene pitale da li je baš 200.000 rekli ste da će tu osiguranika potpasti o tome bi se dalo razgovarati, međutim znam da je vrijeme pred izbor tako da će se otvarati ove teme, ali ono što iđe u korist naših građana, pa makar minimalno triba prihvaćati. Da li je ovo najoptimalnije, ovo nije činjenica na liniji siromaštva koja je 2.400 kuna, pa tako očekujem da ćemo, tako da očekujem da ćemo o tome raspravljati jednom prilikom tj. što prije. Ovaj saziv sabora dolazi kraju. Međutim, ja bi samo rekao da pred samim je krajem tako da nemamo šta više puno pametovati i filozofirati. Pošto je sada korona kriza, pošto ste vi ministre oni koji su donosili odluke, ja sam i pitao, a vezano je u biti sa ovim svime i mi kao saborski zastupnici očekujemo vas iz stožera uvijek da vas možemo iskoristit priliku i pitati, to sam vas i pitao na početku kroz repliku i još jednom pitam. Dom za starije i nemoćne u Splitu, ravnatelj kad je se je dogodio, imamo 14 mrtvih, kad je se dogodio, vi ste pozivali budite u bunkeru, nemojte da na gol uđe, da nam ga uvale u 95-toj, zaštitimo naše starije, to su se ljudi pridržavali. Međutim, kad je se pojavio korona virus tada je ravnatelj Škarić izjavio da su 10 dana štićenici imali temperaturu i sad je to malo eskaliralo, mi smo pozvali i sad se dogodilo to što se dogodilo i vidimo što se dogodilo, međutim nitko nije odgovoran. Ja znam da dom za starije i nemoćne i vi niste direktno odgovorni, to bi tribalo odgovoriti i Ministarstvo socijale ministrica, koja bi trebala doći i reći šta je s njenim inspekcijskim nalazom, vi kažete da je kriv virus, da kriv je virus, ali vi morate zbog istine odgovorno kazati obiteljima mrtvih tko je odgovoran nakon ove izjave ravnatelja Škaričića, tko je odgovoran? Najprija, ja razumijem da politika utječe na određene stvari, ali čovjek je imenovan kad je izgubio izbore u Omišu, čovjek je imenovan nakon tek gubitka izbora koji nema apsolutno veze sa tim poslom. I sad naravno da ga koči u glavi, čuvaju Sanader i Boban. Čuvaju ga ministre ja ne znam zbog čega i tako funkcionira županija. Jednostavno te županije triba ukinuti jer sve što smo mi, što ste vi pozivali na bunker, da budemo, da se držimo socijalne i fizičke distance, svakodnevno ste nabrajali koliko je mrtvih, koliko je zaraženih, koliko je, kad najveći dio baš u tome dijelu gdje ste rekli da se triba braniti. I to nakon priznanja Škarića nitko nije odgovoran. Sanader nije odgovoran koji ga je postavio, župan Boban nije odgovoran svakodnevno je dolazio u odori civilne zaštite, ko narodni heroji dizali su tiskovne kako oni kontroliraju sve u starijim domovima. Ne samo da se tu dogodila kriza, nego je se kasnije to prinilo i u Makarsku, bio kako su pribacili. Pa u zavodima tj. u Juraj Bonači gdje su najteži bolesnici s autizmom stariji, gdje jednostavno zbog nedostatka ljudi unutar staračkog doma tj. doma za starije i nemoćne u Splitu su ti ljudi prebacivani, njegovatelji i tehničari medicinski su prebacivani u dom za starije i nemoćne. Na kraju sa 20 i nešto teško ljudi koji su to …/nerazumljivo/… invalidi, koji boluju u Juraju Bonačiju od autizma samo je s njima 7 dana neprekidno su radili 1 njegovatelj, njegovateljica i 1 tehničar. Znači to je posljedično vuklo ogromne, mene se roditelji zvali znači koji su, čiju su ovaj tamo članovi u tim domovima tj. u Juraj kako starije tako i mlađe koji su imali problema baš zbog ovoga jer je kadar koji je bio u tim drugim institucijama prebacivan u vamo u druge. Znači, odgovornost ministre nečija mora biti. i zbog čega ne izlazi ministrica, da li joj je Ante Sanader naredio kao glavni politički tajnik i desna ruka Andreja Plenkovića da ne smije to reći o slučaju gdje su znači najugroženiji umiru svakodnevno, čini mi se da je 3 danas. Da je, izvješće nisam pratio, o tome ne triba na mrtvima mislim, ali jednostavno netko mora biti odgovoran za to. Ne može biti odgovoran da virus, virus je uzrokovao sve ovo što imamo. I dok se cila Dalmacija, Hrvatska znači drži mjera sad mi zbog tog poteza ravnatelja, ako je imenovan politički, ali ja razumijem politički, ali di je struka, mislim mora biti čovik od struke. Tu je čovik ubačen bez ikakvih i dalje ga se štiti. Štiti ga se ko oči u glavi. Ja bi vas pitao još jednom kojeg imali prigodu niste mi odgovorili, vi ste odgovarali na način da odgovorno javno kažete vaš stav nakon izjave Škaričića koji je ravnatelj Doma za starije i nemoćne u Splitu da su 10 dana štićenici imali temperaturu i da je tek nakon 10 dana se reagiralo. tj. ljudi, medicinskog osoblja koji su rekli da su tražili da se vrši testiranje, a da testiranje nije izvršeno, mailovi su izašli. Znači, imamo bezbroj tih okolnosti okolnosti koje su nerazriješene. Ja kao saborski zastupnik s toga područja, kao županijski vijećnik i predsjednik kluba koji je druga politička opcija po snazi, iz tog kraja mog, jednostavno vas to moram pitat, to je moja obaveza. Ja znam da ste vi sad popularni, da vas ljudi cijene, da su se mjere donosile koji su ljudi prihvatili i prihvaćali. Možda nije najbolje šta pitam vas i pozivam vas da vi odgovorno kažete, al triba neko i to učiniti i pitat vas. Da odgovorno, javno kažete istinu tko je odgovoran za događanja u domu za starije i nemoćne u Splitu zbog kojih do sada imamo 14 umrlih? Ja bi s ovim završio. Šta se tiče samog zakona, rekao sam na početku da očekujemo da se to bolje obrazloži tj. bilo kakav pomak, ne valja biti destruktivan i ne valja raditi protiv ljudi. Da li su to točne brojke da će se raditi o 200 000 ljudi, vi niste dali točan argument, niste nam dobro prezentirali. Mislim da triba puno više argumenata i triba doći do, jednostavno do ove linije siromaštva. Nadam se da će se iznaći snage i da će se ti ljudi zaštititi na taj, naš najugroženiji na taj način. Hvala lijepo. Hvala i vama. Nastavljamo s raspravom u ime klubova zastupnika. Sljedeća je kolega Snježana Sabolek ispred Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku. Izvolite kolegice Sabolek.

Dakle, 2.g. nakon što je Vlada umirovljenicima obećala da će riješiti problem dohodovnog cenzusa za besplatnu dopunsku policu zdravstvenog osiguranja, Vlada će naravno u sklopu svoje predizborne kampanje to i učiniti. Iako je to trebalo učiniti već davno i ako pogledamo samo malo u prošlost sasvim je jasno da će ovime samo vratiti u sigurnosnu mrežu besplatnog dopunskog osiguranja zbog povećanja cenzusa koji se dogodio još prije 2.g. Što je to tada značilo za naše umirovljenike i što znači sad? Problem se aktualizirao kroz veći rast mirovina kroz usklađivanje, pa su i sami umirovljenici upozoravali da se zbog 40,00 kn često veće mirovine prekoračili cenzus i dobili novi mjesečni trošak od 70,00 kn za policu. Dali ste im 50, a uduzeli 70,00 kn, pa je za njih povećanje mirovine značilo gubitak. Sada pred izbore koristite priliku da to ispravite. Dok je Vlada još branila svoju mirovinsku reformu posebno je hvalila se time kako je uz redovno usklađivanje mirovina za dodatnih 3,13% izvanredno povećala primanja 253 000 umirovljenika kojima je određena najniža mirovina. No, to dodatno povećanje od prosječno 50-tak kuna mnogima je među umirovljenicima zapravo značilo da raspolažu sa manje novaca. S povećanjem mirovine prešli su granicu prihoda koje im je jamčilo besplatno dopunsko osiguranje. Sada ih opet vraćate na staro. Dakle, vraćate im ono što ste im davno dužni i to vodite kao predizbornu kampanju. Da li vas nije sram tako manipulirati ljudima kojima jesen života treba dati više od vaših mrvica? Da nije tužno smijali bi se vašim domišljatim smicalicama jer ovo nije ništa drugo nego prijevara ionako napaćenog naroda. Na što ste još spremni gospodo iz Vlade? Nije vas bilo sram ni spomenuti žrtve nasilja i majka kojima ćete i njima dati besplatno dopunsko, no od toga ste na kraju odustali. Zašto? Jer mislite da njima ne dugujete ništa. Sam prijedlog zakona nije prošao postupak javnog savjetovanja. Provedeno je jedino savjetovanje u obrascu prethodne procijene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju u periodu od 28. veljače do 14. ožujka. Tako je i prihodovni cenzus za besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje, iako je problem poznat već 2.g., ušao u set COVID-19 zakonskih izmjena pomoću, pomoći gospodarstvu i građanima koje se danas donose po hitnom postupku bez uključivanja javnosti u rad. Opet pitam, zašto rješavamo davno poznati problem tek sada pred izbore? 2.g. je prošlo od vašeg obećanja da ćete umirovljenicima riješiti problem dohodovnog cenzusa za besplatnu dopunsku policu zdravstvenog osiguranja. Danas pod firmom pandemije koronavirusa koristite situaciju da umirovljenicima date mrvice, to je degutantan odnos prema umirovljenicima i siromašnim građanima. Jedino ispravo u ovom momentu bilo bi povećati cenzus na visinu hrvatske granice siromaštva od 2.485,00 kn. Ne mogu ne spomenuti kako su neki umirovljenici se opekli recimo kroz primanje uskrsnica ili božićnica, a to se može nastaviti i u budućnosti. Recimo da se umirovljenik samac čija je mirovina tik ispod cenzusa ima i pravo na besplatno dopunsko osiguranje. I ako se prijavi za uskrsnicu ili božićnicu, tih npr. 200,00 kn može ih prebaciti preko granice cenzusa, a javni osiguravatelj će ih izbaciti iz sustava. Podsjećamo da je cijena police 70,00 kn mjesečno, što znači da će tog umirovljenika zbog 200,00 kn uskrsnice dopunsko zdravstveno ako ga želi koristiti koštati 840,00 kn godišnje. Ako želite umirovljenicima pomoći onda te uskrsnice trebate dati kao dar, a ne da i to stavljate u prihodovni cenzus i tako opet manipulirate ljudima. Što se tiče umirovljenika, procjenjuje se da je samo 2012.g. oko 250 000 njih ostalo bez prava na besplatno dopunsko osiguranje, najčešće kroz usklađivanje mirovina. pod firmom korona vodite svoje predizborne skupove i obećavate ono što ste davno oduzeli. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama. Nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika, slijedeći je kolega Silvano Hrelja ispred Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike. Izvolite kolega Hrelja. Ja vam se moram predstaviti s obzirom da ste vi novi ministar. Sa ovom problematikom se bavim od 2013.g. i da nije

Danas imamo javnoga osiguravatelja koji otprilike brine za ovako da budemo precizni 2 milijuna i skoro 300 tisuća građana što onih koji si sami plaćaju policu od 70 kuna mjesečno, što onih za koje plaća država. Moja je namjera govoriti isključivo o zakonu o onome o čemu zakon govori i o čemu govori naš zakon koji je u proceduri od od svibnja 2019.godine i dobio negativnu ocjenu Vlade u listopadu prošle godine. Prvi put sam rekao da se cenzusi trebaju usklađivati 2018.u rujnu i ministar Pavić je tada obećao ovaj problem riješiti. Idemo sad redom, zakon vlade nudi se za povećanje za člana obitelji 47 kuna, za samca 61 kuna i to nakon 16 godina ne promjene cenzusa. Takav može godišnje obuhvatiti najviše 15.000 ljudi, umirovljeničke udruge procjenjuju 12, ja vam dajem 15.000 ljudi. Vlada kaže i laže da će to biti 200.000 ljudi, Vlada kaže da za to treba 160 milijuna kuna i laže jer ako je 15.000 onda je to najviše 13 milijuna kuna koje treba negdje osigurati. Zakon HSU-a u proceduri onaj koji sam vam spomenuo pod rednim brojem, traži povećanje po članu obitelji za 314 kuna ili na 1.830 kuna, za samca 400 na 2.430 kuna nakon 16 godina mirovanja, godišnje može obuhvatiti 180.000 ljudi, traži se za to 150 milijuna iz proračuna. Vlada je negativno mišljenje iz 2019.istaknula da novac nije predviđen ni u proračunu 2019.ni u projekcijama proračuna ni 2020.ni 2021., a sada odjednom ima. Pa valjda je proračun državni, pa valjda mi moramo odlučivati o rebalansu proračuna, a nije HDZ-ova privatna riznica iako nam se to prečesto čini da je.

potporu su potpisali 58 zastupnika u HS-u od čega 15 zastupnika koji predstavljaju parlamentarnu većinu. Unatoč tome niste se udostojali da ga paralelno s ovim stavite u proceduru da raspravljamo o sadržaju o supstanci, o namjerama, o mogućnostima. Ne, raspravlja se o ovom po hitnom postupku, ok. Idemo onda redom koje su laži. Laž je da se zakon donosi zbog covida-19 radi zaštite života i zdravlja ljudi. Nema pregleda za koje se plaća participacija, nema boravka u bolnici osim hitnosti, zdravstveni sustav je stao i planira se pokrenuti tek u drugoj fazi popuštanja nakon frizerskih salona. Jel vam to svima jasno? Prema tome, ne postoje povećani troškovi po pitanju DZO-a. Laž je da će zakon obuhvatiti 200.000 građana. Pazite, ako bi to bilo istina ministre to znači da će nam za tri mjeseca ljudi od siromaštva umirati po ulici, ja mislim da dok sam živ da ja to neću dozvoliti, a nadam se ni da vi nećete to dozvoliti. Prema tome, ovo se ovako ne smije puštati zakone u proceduru. Laž je da su osigurana sredstva ili da će se osigurati sredstva u proračunu. Nije osigurana nijedna kuna, ne može se bez proračuna alocirati. Možete iz sredstava rezerve ako ih imate. Laž je da postoje opravdani razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku ne postoje jer obećanja koja ste spomenuli i gospodin Ćelić je spomenuo obećanja umirovljeničkim udrugama su iz prosinca prošle godine. Prema tome, bilo je sasvim dovoljno vremena za redovnu proceduru da se ovo htjelo napraviti. Laž je da ovaj zakon jača održivost sustava socijalne sigurnosti gotovo 200.000 umirovljenika. Pazite, vi zahvaćate one ispod 2.000, a od 2.000 do granice siromaštva 2.485 ima još 200.000 umirovljenika njih ni ne dirate. Prema tome, svi su oni iznad ovog plemenitog vladinog cenzusa. Laž je da nakon ovog usklađivanja neće više biti ispadanja usklađivanje u kojem odnos postavljaju cijene i mirovine odnosno cijene i mirovine lanjske godine za preklanjsku godinu. Laž je da se cenzus nije mijenjao od 2008.nije od 2004. Laž je da iza ovog zakona stoje dobre namjere Vlade. Istina je da se zakon donosi jer se o tome njegovo veličanstvo Andrej Plenković uz kavu dogovorio sa vrhuškom samozvanih predstavnica umirovljenika koja je prije toga imenovao upravna vijeća, tijela i odbore. Njima treba fotografija i članak, Vladi privid suradnje i brige. Istina je da se građanima pretežno umirovljenicima nude mrvice sa stola i to prikazuje kao dobročinstvo 47 i 61 kuna nakon 16 godina mirovanja cenzusa. Istina je da bi ovaj zakon trebao biti, a nije jedan od temelja borbe protiv siromaštva u funkciji dostupnosti zdravstvene zaštite za starije, siromašne, bolesne, a to vam je zapisano u Strategiji borbe protiv siromaštva 2014.-2020.koju se ova Vlada obvezala Istina je da je ovo zaobilaženje parlamentarne procedure i omalovažavanje drugih predlagatelja i lov u mutnom. Istina je da će se ovom problematikom baviti neka nova vlada u nemogućim uvjetima. Istina je da se svim silama želi prikazati briga za naše starije koji su pod ovom nesmiljenom propagandom prikovani u strahu u svojim domovima. Istina je da je zakon usmjeren na jeftinu kupovinu umirovljeničkih glasova, najprije ih osiromaši, a onda kupuj na sniženju. Istina je da će uz umirovljeničke glasove na sniženju, da će se parlamentarni izbori 2020. održati u srpnju. Istina je da je naš HSU-ov zakon iz 2019. u kojem tražimo povećanje 314, odnosno 400 kuna, nakon punih 16 godina odmjeren, pravičan zakon koji građani RH zaslužuju, za koji su dali podršku s više od 50 tisuća potpisa potpore koje Vlada ignorira. Deponirani su potpisi u Hrvatskome saboru. Istina je da se ovom ponudom mrvica omalovažavaju i ponižavaju građani, njihova slobodna volja za solidarnošću među generacijama. Istina je da je ovo najlošiji zakon koji sam ja nakon 17 godina u HS-u vidio da je upućen od strane Vlade, bilo u obrazloženju, bilo nomotehnički. Istina je da su namjere Vlade vrlo prozirne, već viđene, ali i da su umirovljenici dovoljno mudri i oprezni i da neće nasjesti obećanjima. Znao sam da je moja dužnost sve ove godine tražiti za umirovljenike. Zato sam tu. Radim ovo 17 godina i znam kako je teško. Znam kako nikad nema. Uvijek su neki drugi prioriteti. Kako, kad se tako odjednom preko noći nađu sredstva? Koja je to motivacija? Koji su to ciljevi? Dobročinstvo? Ne, sa 47 i 61 kunom. Ne, potrebe naših građana su puno veće. Siromaštvo je puno veće nego što ste ga svjesni. Ignoriranje potpisa i mladih i starih, 50 tisuća govori nešto što je vrlo loše za ovo društvo. A što je to vrlo loše? Ignoriranje solidarnosti među generacijama. To je najjače tkivo koje može sve izdržati. I koronaviruse i rat i glad. To je to jer naš zakon su potpisivali u studenom prošle godine sa starijima, mladi, radnici, sve generacije i oni koji su zdravi i mogli dobit policu za 28 ili 38 kn. dakle, žao mi je što svim našim starijima i mladima dobre volje moram na ovaj način sa ovim zakonom i s ovim lošim rješenjem čestitati Međunarodni dan međugeneracijske solidarnosti. Hvala lijepa. Molim malu intervenciju i nakon vas, kolega Hrelja, ispred Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića kolega Hrvoje Zekanović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre Beroš. Ovdje moramo govoriti o koronavirusu jer kad ste nam u sabornici, a evo i na odlasku ste, ili niste? Tu ste još s nama? Jednostavno, ta tema je neizbježna. Evo, odgovorili ste mi na, u replici na ono dosta važno pitanje, ja ću ga sada i ponoviti i malo pojasniti i nadopuniti pa bi volio da vi uzmete ovdje riječ i da još malo pojasnite. To su neke stvari koje zanimaju građane, Hrvatice i Hrvate i važno ih je puno puta ponoviti jer postoji u čitavom svijetu i u znanstvenoj javnosti razni pristupi onome što sam vas ja pitao, a vi odgovorili, a radi se o tome zbog čega umiru ljudi kad se radi o korona krizi? Je li koronavirus odnosno infekcija koronavirusom glavni primarni razlog ili je nešto drugo. da se radi o ljudima koji imaju značajan komorbiditet i onda kada dođe do infekcije, zapravo infekcija je uvjetovala taj komorbiditet, ako ima neka kronična bolest,

koliko je, niste mi odgovorili, od 70-tak umrlih u Hrvatskoj, umrlo zbog toga što je koronavirus to uvjetovao, a koliko ih je umrlo jer su bili kronični bolesnici u poznoj životnoj dobi, to je ono što mi moramo znati. Je li to samo dvoje ljudi umrlo od koronavirusa, troje, petero, a ovi ostali znači su imali značajan komorbiditet, to je ono što jednostavno se treba izgovoriti. Ja neću osporiti vaše mjere iako, meni je onako, te prevelika kontrola i te propusnice, svima to smeta i smatram da ograničavanje sloboda, pogotovo vjerskih sloboda koje su ograničene u Hrvatskoj, to je jedan presedan strašan, je uvjetovao da smo mi spustili epidemiju na nulu, znači da je skoro i nemamo. Međutim, ovdje moramo postavljati pitanje, što bi bilo da smo imali drugačiji pristup, odnosno koliko stvarno ljudi…

članovi HDZ-a, vi ste član HDZ-a, gdje nema oporbe, gdje nema nekakvoga, neke kritičke rasprave niti kritička rasprava. Ja znam da vi i kolega Dulibić, da ste vi tu 100% istomišljenici i kada u Talijanskom parlamentu, npr. Vittorio Sgarbi postavi pitanje na jedan dosta argumentiran način, da koliko je, od 25 tisuća žrtava u Italiji umrlo od, a koliko sa, onda se, malo Talijani se pitaju i imaju jednu, stvarno raspravu u javnom prostoru kritičku i što je u redu. A kod nas se o tome ne smije govoriti. I ova rasprava koju ja sad govorim neće biti u medijima. Znate zašto neće biti u medijima? Jer to ne odgovara ni vama ni državnom tajniku Dulibiću, a naravno ni cijelom Stožeru Da se uopće počne preispitivati i govoriti argumentirano o ovome. Hajmo vidjeti, ja bih stvarno volio čuti, koliko od tih 70 ljudi je umrlo direktno od koronavirusa, koliko ih je bilo kronično bolesno, a koliko ih je bilo zdravih, pa su umrli od njega? Da čujemo tu brojku. Ali, evo, meni je drago da smo mi uspjeli svesti to na koliko, 15-tak oboljelih danas u Hrvatskoj. Međutim ono što se događa vezano uz ovu korona krizu, vezano je uz vaš resor, vaš sektor je nešto što će uzrokovati puno više ljudskih žrtava, puno veće zdravstvene probleme, a to je što su mnogi ljudi zbog jednoga jako velikog straha izbjegavali posjet svom liječniku, specijalistu, što nisu išli na redovite kontrole, što onkološki bolesnici nisu išli na kemoterapije. Ja ih znam osobno neke takve, a imam i obitelj ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu i koji mi, to znate i vi, da se broj i dijagnosticiranih karcinoma značajno smanjio, nisu ljudi zdraviji nego jednostavno nema te dijagnostike, da svi mogući kronični bolesnici su zapostavili sve zbog straha, zbog blokada, zbog toga što su kući već evo dva mjeseca. I dogodit će se, a to vi znate, da ćemo u jednom trenutku, u jednom periodu nakon ovoga u nekoliko godina imati značajan porast mortaliteta, jer se ljudi nisu tretirali pravovremeno. I sada ako malo razmislimo o tome, ok, spasili smo ljudske živote u Hrvatskoj jer smo imali stroge karantene, stroge mjere zaštiti, socijalno distanciranje, sve super, ok. Ali imat ćemo desetke, a ja ću se usuditi reći stotine puta više ljudskih žrtava zbog toga što ljudi nisu bili tretirani kroz zdravstveni sustav kako bi bili tretirani da nije bilo korona krize. E sada ja vam čak ovdje ne mogu ponuditi rješenje, ali vas mogu kao zastupnik u HS-u suočiti sa ovim problemom koji je golem. I znam da vi znate, ali evo da odmah večeras ili sutra ujutro napravite neke mjere, da malo ohrabrite ljude jer ja osobno imam i u obitelji i široj itd. mnoge kronične bolesnike koji su jednostavno dva mjeseca zbog straha, smrtnog straha u karanteni, a umrijet će, a umrijet će državni tajniče Dujmiću umrijet će zbog toga što nisu sebe tretirali odnosno išli na terapije u ovom periodu. I onda se pitamo čemu sve ovo? onda ovo zapravo ima nekakav smisao, koliko smo dobili, koliko smo izgubili? Ovo pitanje ne postavlja samo Hrvoje Zekanović, možda sam ja jedini postavio ovdje u HS-u, a nisam kaže kolegica da je i ona, ok, ispričavam se, ma vjerojatno još neko, vjerojatno još neko, ali ovo pitanje se postavlja u svim parlamentima svih demokratskih zemalja zapadne civilizacije ja ću reć, u Kini ne naravno, u Kini ne, ali u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj se postavlja. I svi preispituju koliko će u perspektivi imati više umrlih zbog toga što se ljudi nisu liječili i bili u sustavu zdravstvene zaštite na način kako bi bili da nije bilo ovih mjera karantene. To je ono kao ne znam, da se štite da ne pokisnete i niste pokisnuli, a došla je poplava i odnijela vam je i kuću. Tako da ovdje ne bih vas opterećivao s onim gospodarskim dijelom i reperkusije koje ćemo imati i na zdravstveni sustav zbog gospodarske krize koja nam tek dolazi, a bit će katastrofa u svim sektorima pa i u zdravstvenom nego bi se zadržao samo na ovom medicinskom. I nađite mjere da sutra krenemo sanirati ono što se sanirati može. I da se konačno ljudi oslobode straha jer ono što vi znate kao liječnik bolje od mene i anksioznost strah također kod ljudi može izazvati mnoge i akutne i kronične bolesti koje kasnije mogu uzrokovati i neka kronična oboljenja koja mogu uzrokovati famozni komorbiditet od kojeg se može umrijeti. ja mislim da sam bio jasan. Volio bih još jedanput da se malo osvrnete na ovo i da mi konkretno kažete trebali bi znati od 70 koliko je ljudi umrlo u Hrvatskoj, plus, minus, nije bitno, da mi kažete brojkom direktno od korona virusa dvoje, dvojica, dvije nebitno, da čujemo, ja bih to volio čuti evo da znam. Zapravo ja to mogu i zahtijevati kao saborski zastupnik jer mi je to, a vi bi trebali reći, iako na koncu ne morate reći. Ali evo ja ću vas pričekati pa slobodno kažite. Hvala. Nastavljamo s raspravom u ime klubova. Sljedeći je kolega Mirando Mrsić ispred Kluba zastupnika HSS-a i demokrata. Izvolite kolega Mirando. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Danas imamo jedan korona zakon, već smo ih vidjeli više puta, ali do sada korona zakoni su išli za time da se stvari u Hrvatskoj odnosno da pokrijemo one odluke Nacionalnog stožera koje su bile nezakonite. A ovaj današnji zakon je čisti zakon koji ide za time da kupi umirovljenike sa 47 odnosno 61 kunu. Dakle, to je rezultat ovog zakona. I kolega Hrelja je dao u svibnju prošle godine prijedlog zakona, Vlada je to odbila sa time da nema dovoljno novaca, a sada najedanput pronalazimo te novce u proračunu. I ja se pitam, gdje su ti novci? upravo danas je ministar Marić javno izrekao da projekcije proračuna nisu tako dobre i da ćemo se jako iznenaditi kada vidimo kako to izgleda. Da je normalna situacija projekcije ostvarenja proračuna bi bile negdje 80% od predviđenih sredstava, a očito da je projekcija proračuna puno gora. I onda se ja pitam, a gdje ćemo naći ove novce ako smo rekli kolegi Hrelji i svima nama koji smo potpisali taj prijedlog zakona da da tih novaca nema. Očito se želi potkupiti umirovljenike da glasuju za HDZ što znači da su nam izbori vrlo blizu i da HDZ se želi profitirati od ove uspješno, barem za sada, riješene zdravstvenog dijela epidemije korona virusom, ali je ovo pitanje da li će ekonomski dio te epidemije biti razriješen. obrazloženju zakona fale još neke svari gdje se barata brojkom od 700.000 ljudi koji su oslobođeni dopunskog osiguranja po raznoraznim kategorijama. Međutim, ovdje bih ja naglasio da treba vidjeti koliko je još osiguranika oslobođeno prema Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dakle tu se oslobađaju svi oni koji imaju invaliditet 30% i više, koji su bili dakle hrvatski branitelji pa tako evo i naša kolegica Ines Strenja je oslobođena participacije jer je hrvatski branitelj. Prema tome, tu ima puno stvari koje je trebalo prije toga pospremit da bi onda se moglo ići sa ovakvim zakonom. Zahtjevi umirovljeničkih udruga su već dugi godina na stolu i ovo sada je vrlo jasno kupovanje glasova što HDZ zna, kupuje glasova branitelja pa sada pokušava kupiti i glasove umirovljenika. U predizborno vrijeme koje u Hrvatskoj obuhvaća i najgoru gospodarsku krizu koja ide pred nama, ona će sasvim sigurno biti gora nego ona kriza 2009. g., Vlada odjedanput po hitnom postupku šalje ovaj prijedlog zakona, a zašto, jasno je. Počinje kampanja za parlamentarne izbore a to je sramotno i nedopustivo ponašanje Vlade koja preko najranjivije skupine u zemlji neposredno prije izbora, ulizuje se umirovljenicima i umirovljenicama. Ovo je korona profiterski zakon i kampanja HDZ-a će biti korona profiterska i to se vidi. Ne samo da sada u ovom mutnom djelu pune svoje džepove nego jasno žele i građane uvjeriti da su oni najbolja solucija za Hrvatsku i za hrvatske građane ali to neće proći. Kad govorimo o cenzusima, oni imaju smisla ali imaju smisla ako se drže iznad praga siromaštva. Ovdje Ovdje je nešto što je daleko ispod praga siromaštva i samo je jedan korak HDZ-ada se uliže umirovljenicima. Ponovit ću, Vlada želi kupiti glas umirovljenika na predstojećim parlamentarnim izborima za svega 47 odnosno 61 kn, to je rezultat ovog zakona. Da je parlamentarna demokracija u ovom Saboru i da ovdje imamo pravi parlamentarizam, onda bi danas imali zajedno i zakon kolege Hrelje i zakon Vlade pa bi zajedno raspravili i o jednom i o drugom i na taj način bi onda ocijeniti šta je bolje za umirovljenike. Sasvim sigurno da ovo što predlaže Vlada nije ono što su umirovljenici tražili a da ono što je kolega Hrelja predložio, to je posljedica njegovog dugogodišnjeg iskustva na ovom području i to je nešto što je trebalo umirovljenicima ponuditi pa ovdje raspraviti u Saboru pa da vidimo kome opanci, kome obojci. Međutim, jasno da tehnologija vlasti je sasvim drugačija i da HDZ želi na ovaj način razriješiti stvar da u izbornoj kampanji kaže građanima da eto, vidite mi smo riješili taj dugogodišnji problem. Kada ćemo ići na izbore? A na izbore ćemo ići vjerojatno vrlo brzo i tu neće biti ograničavajući faktor korona kriza odnosno epidemija jer mi smo bili zemlja koja je imala najstriktnije mjere ograničenja kretanja i tu smo zbog toga dobili dobre rezultate, imamo manju smrtnost na 100 000 stanovnika, mislim da smo drugi odostraga, iza Mađarske, da, što je s druge strane smo krenuli jednim putem koji je isto malo čudan a to znači da smo zemlja, prva zemlja u Europi po brzini otpuštanja mjera jer svugdje se te mjere negdje planiraju na 10 do 14 dana obzirom da je inkubacija virusa od 14 dana, da onda ovo prvo popuštanje mjera vidite kakav je njegov učinak. Kolega Capak i ekipe iz HZJZ-a su Capak i ekipe iz HZJZ-a su očito podlegli politici i ovaj stožer više nije stožer zdravstveni nego je stožer politički i de facto se upregnuo u PR HDZ-a umjesto borbe za zdravlje građana, u ovom, trenutku taj stožer se bori za zdravlje HDZ-a odnosno da HDZ pobijedi u izborima. I ono što ćemo vidjeti kada idemo na izbore, u onom trenutku kada kolega Marić, ministar Marić dođe u Sabor sa rebalansom proračuna. Jer bez rebalansa proračuna u 8 mj. ćemo ostati bez novaca za plaće, mirovine i ostalo i to svi znaju. I to ova Vlada odgađa umjesto da je već sada napravila rebalans proračuna pa bi onda i ovih 200 milijuna koji se ovdje barata u ovom zakonu, mogli vidjeti otkuda su ta sredstva uzeta i na koji način su raspoređeni. Očito da se Vladi žuri, da želi što prije ovaj dio završiti i da u izborima se može pokazivati da eto, Vlada je to razriješila. Vlada sama svoj obraz prlja ishitrenim odlukama, toga kao društvo i građani trebamo biti svjesni jer sve što sada rade u zadnjih 15 dana a vjerojatno će i dalje, očuvati sebe i osigurati još jedan mandat vladanja i to tako treba gledat. I zapamtite, očuvanje HDZ-a na vlasti nas samo vraća unazad i produbljuje ovu novu krizu u kojoj se Hrvatska već 2. mj. nalazi. Nisu to znali napraviti 2009. i 2010. kada nas je pogodila ona kriza, ali očito da ne znaju to napraviti ni sada kad nas čeka ekonomska kriza koja će biti puno gora nego što je bila 2009., ali se ponašaju kao klasični korona profiteri želeći da sve ono što su dobro napravili u sprječavanju velikih žrtava zbog infekcije korona virusom, to pripoje sebi i svojim zaslugama međutim zasluge za ovo imaju građani RH koji su se ponašali onako kao što se trebalo ponašati a to je dakle da smo u ono vrijeme potpuno zaustavili bilokakvo socijalno odnosno fizičko približavanje i to je efekat koji stoji. Najviše zaslužni za ovo su građani i stoga ako ništa drugo, građani trebaju i imaju, moraju imati prave odgovore na prava pitanje a ovdje osnovno je pitanje što ćemo sada nakon toga što popustimo mjere, što nas očekuje i što ova Vlada predviđa umjesto toga dobit ćemo parlamentarne izbore, ali sam ja siguran da na tim parlamentarnim izborima će građani, a i ovi umirovljenici kojima sada se pokušavaju kupiti glasovi za 47 odnosno 61,00 kn će dobro razmisliti kada budu davali svoj glas u srpnju Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Prije nastavka rasprave u ime kluba zastupnika kolega Hrvoje Zekanović tražio je stanku. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, tražim stanku ispred Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta. Ministra više nema, evo ja sam ga prije minut zamolio da mi odgovori na jedno pitanje na koje mi je zapravo i dužan odgovorit kao ministar, može i državni tajnik i evo državni tajnik koliko ja znam, nije zdravstvene struke, pa malo će teže odgovoriti, ali možda se malo uputio kao i svi mi, pozivam i njega da mi odgovori još jednom, pitanje je bilo jako egzaktno. Koliko, brojem, je ljudi umrlo, a da nije bilo, da nije imalo značajni komorbiditet u ovom periodu? Jednostavna brojka, samo želimo znat. I možda još jedno pitanje koje bi isto lijepo bilo čut iz Ministarstva zdravstva. koliko je sprovoda, koliko je ljudi umrlo od početka korona krize ukupno u RH? Ona moja računica, koliko ja znam, ako je godišnje 50-tak tisuća ljudi umrlo je 7-8 tisuća ljudi, a umrlo je 70 ljudi „od“ ili „sa“ koronavirusom odnosno svaki stoti otprilike, jel tako, čovjek. Ali, evo volio bi te egzaktne podatke čuti od vas kao predstavnika Ministarstva zdravstva da mi, da mi odnosno da hrvatskim građanima koje ja predstavljam ovdje kažete od koronavirusa ljudi koji nisu imali kronične bolesti značajni komorbiditet umrlo je dvoje, troje, petero, jedan ili nijedan čovjek, zašto ne izgovoriti, znači želimo to čuti, a ostali su imali značajne komorbiditete da to čujemo, tu brojku nismo čuli. I ponovit ću još ono što sam rekao maloprije. Žao mi je što je ministar napustio sabornicu da vi kao državni tajnik i ministar konačno počnete razmišljati o svim onim žrtvama koji će umrijeti zbog toga što nisu bili u sustavu zdravstvene zaštite zbog ove korona krize i da se njih potakne što prije da krenu u jedan normalni tretman na liječenje jer ljudi su prestravljeni,

Hvala vam